Hvala

o radu Odbora za predstavke i pritužbe za 2014. godinu Podnositelj: Odbor za predstavke i pritužbe Na temelju članka 107. Poslovnika Hrvatskoga Hrvatskoga sabora. Materijale ste dobili otpremom Sabora. Želi li podnositelj dodatno obrazložiti da u ime Obora uvaženi zastupnik Zdravko Ronko predsjednik Odbora izvolite. **Ronko,

o uočenim nepravilnostima, o kršenjima propisa te prava građana u postupku pred državnim tijelima koje imaju javne ovlasti. Institut predstavki i pritužbi omogućava građanima da upozore na moguće propuste, pogreške, nekorektnosti i kršenje ustavnih prava od strane državne vlasti, tijela jedinice lokalne samouprave i područja pravnih osoba koje imaju javne ovlasti i stručnih službi. Sukladno svom djelokrugu rada Odbor je u 2014. godini zaprimio 306 pisanih predstavki te 79 opetovanih predstavki i pritužbi građana i njihovih nadopuna iz 2011., 2012., i 2013. godine odnosu u radu je bilo sveukupno 385 predmeta. Treba reći kada su u pitanju opetovane predstavke i pritužbe da su u većini tih slučajeva građani nezadovoljni ishodom rješavanja i poduzetnim radnjama i odgovorima nadležnih tijela i to smatraju i razlogom za podnošenje tih opetovanih predstavki i pritužbi. .../Govornik se ne razumije./… tako treba reći da i u tim slučajevima očekivanja građana od strane ovoga Odbora Odbora su velika a poslovničke ovlasti su ograničene, mogućnosti konkretne pomoći su male. U naznačenom izvještajnom razdoblju najviše predstavki i pritužbi građana zaprimljeno je iz rada pravosuđa i uprave i predstavljaju većinu svih predmeta. Njih ukupno 193 i to od rada i postupanja sudova, dugotrajnih sudskih postupaka, donošenja odluka u razumnom, odnosno u nerazumnom roku, pritužbi na moguće povrede od strane zatvorskog sustava, na postupanje policijskih službenika, ostvarivanje prava statusa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, njihovog zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja kao i teškog i materijalnog stanja i siromaštva pa sve do pritužbi uz ovrhe nad novčanim sredstvima građana i njihovim nekretninama kao i iskazano nezadovoljstvo radom i postupanjem u jedinicama lokalne i područne samouprave i uprave. Pored njih 64 predmeta odnosila su se i na predstavke i pritužbe na ostvarenje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, zaštite obitelji i to priznavanje prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, ostvarivanje prava na obiteljsku i invalidsku mirovinu, naknade za tjelesno oštećenje naknade za tjelesno oštećenje i slično. U pogledu ostvarivanja prava iz područja socijalne skrbi i zaštite obitelji većina predstavki odnosila se na nemogućnost ostvarivanja prava iz te domene. Dakle, niskih iznosa minimalnih naknada posebice jednokratne novčane pomoći starijim osobama i samcima, pomoć za podmirenje troškova stanovanja dok je u nešto manjem broju bilo i predstavki i pritužbi roditelja, djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom kao i obraćanje beskućnika bez reguliranog boravka ili prebivališta. Ukupno 56 predmeta odnosilo se na stambenu, komunalnu, imovinsko-pravnu problematiku. Posebno pritužbi u stambeno zbrinjavanje osoba koje su se vratile ili dolaze na područje od posebne državne skrbi, vlasnička prava dodjela gradskih, općinskih stanova, otkup državnih stanova, problem zaštićenih najmoprimaca, obnova kuća, zaštita prava u postupcima realizacije prostornih planova, ometanje posjeda i drugo. Iz domene rada i radnih odnosa zaprimljeno je 16 predmeta i sve predstavke i pritužbe odnosile su se na povrede prava iz radnog odnosa, natječaja za prijem u radni odnos, šikaniranja, mobbinga, neisplata plaća, prestanka radnog odnosa i načina prestanka radnog odnosa i Ostale predstavke i pritužbe odnosile su se na razna područja od primjene zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, optanske imovine i sporosti u rješavanju tih predmeta, pa do pritužbi na HRT, banke kao i na postupanja pojedinih odvjetnika i javnih bilježnika. Osim toga, treba reći da je radi pružanja kvalitetnih informacija i davanja odgovora na upite kroz odbor bila prisutna i stalna komunikacija sa građanima bilo telefonom, telefaksom i elektronskom poštom ili osobnim kontaktima. Sve predstavke i pritužbe upućene odboru obrađene su u skladu sa Poslovnikom Hrvatskog sabora, evidentirane su, razmatrane, provjerava se utemeljenost te se na osnovi sadržaja upućuju nadležna tijela na postupanje o čemu se obavještavaju podnositelji predstavki i pritužbi u roku od 30 dana. Treba reći da je odbor riješio 95,5% i predmeta u 2014. godini. U slučaju šutnje administracije, neaktivnosti i sporosti u rješavanju nakon isteka rokova za rješavanje koristio se institut požurnice radi zaštite građana od šteta i daljnjeg nepotrebnog gubljenja vremena. I na kraju, možda treba nešto i pohvaliti. Najbolja suradnja u 2014. godini u vezi sa dostavom odgovora po predstavkama i pritužbama građana ostvarena je sa Ministarstvom unutarnjih poslova. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaramo raspravu. Za riječ se javio u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Stjepan Pintarić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Svoje izlaganje na žalost moram započeti sa konstatacijom da danas raspravljamo o Izvješću Odbora za 2014. godinu iako je isto dostavljeno 11. svibnja 2015. godine u proceduru, te ga je bilo i nužno raspraviti u istoj godini. Nisu mi poznati razlozi zašto ga prošli saziv Sabora nije raspravio na vrijeme. No, kako smo do sada da kolokvijalno kažem odradili niz izvješća iz 2014. godine i kako vidim u narednim točkama dnevnog reda još nas dosta i čeka. Mogu samo zaključiti da prošla garnitura na vlasti uz sve ostalo pa tako ni ovaj rekao bih lakši dio posla nije uspjela odraditi. No, vratimo se na samo Izvješće o radu Odbora za 2014. godinu. uvodno smo čuli od gospodina predsjednika novog odbora koji je formiran sada u ovom mandatnom razdoblju detaljno o samoj strukturi svih predstavki i pritužbi kako su one razvrstane. Ja ću malo generalnije i malo kraće o samoj strukturi. kao što je navedeno u izvješću za 2014. godinu u Odboru je obrađeno ukupno 385 predstavki i pritužbi. Od toga 306 novih i 79 prenešenih iz ranijeg perioda iz 2011., dvanaeste Ovdje treba dodati i cirka tristotinjak obavljenih telefonskih razgovora o kojima postoji evidencija i dosta nenajavljenih dolazaka stranaka. Znači, vidljivo je da gotovo pardon 80% predmeta po strukturi je iz tri područja. To je pravosuđe i uprava 193, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zaštita obitelji 64 i stambeno, komunalno i imovinsko i i pravna problematika, imovinsko-pravna problematika 56. Ako usporedimo broj obrađenih predmeta iz 2012. kada ih je bilo 429 iz 2013. kada ih je bilo 491 sa brojem iz 2014. od 385 uočavamo da ih je manje u izvještajnoj godini za cirka tridesetak posto. U samoj strukturi predmeta najveći pad je iz ova dva dva druga područja, znači mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi i stambeno-komunalne problematike i imovinsko-pravne problematike dok je iz prvog područja, znači iz područja pravosuđa i uprave broj obrađenih predmeta otprilike isti kroz sve ove godine. Dakle, tijekom 2014. godine kao i u spomenutim proteklim godinama oko 50% predstavki i pritužbi odnosi se na područje pravosuđa i uprave. Iz izvješća je vidljivo, a i predsjednik odbora je detaljnije pojasnio o kojim se područjima radi. To je dugotrajnost pojedinih sudskih postupaka, povreda prava na suđenje u razumnom roku itd. Zatim su upozoravali na korupciju, zlouporabu položaja i ovlasti, na kvalitetu i učinkovitost rada Državnog odvjetništva te isto trako građani su se žalili na rad svih ministarstava i pojedinih tijela lokalne samouprave. I izvješća je također vidljivo da unatoč agilnosti i po meni relativno dobrim rokovima rješavanja predmeta rješavaju se u roku cca 30-ak dana građani su tijekom 2014. godine i dalje izuzetno dugo čekali na odgovore. Ovdje naglašavam ne zbog samog odbora nego zbog nadležnih tijela kojima su upućivane predstavke i pritužbe. Naime, unatoč i opetovanom slanju požurnica nadležna tijela nisu reagirala. Među njima ističem uglavnom ministarstva, državne urede, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državno odvjetništvo. Kako sam novi član Hrvatskog sabora i po prvi puta sudjelujem u radu Odbora za predstavke i pritužbe iznijeti ću nekoliko svojih razmišljanja o mogućem budućem radu odbora i mogućih mjera za otklanjanje ovakvog po meni po meni nedopustivog stanja koje se već uobičajeno nastavlja i u 2014. godini a gotovo isto ili slično je bilo tijekom 2012. i 2013. godine. Člankom 107. Poslovnika Hrvatskog sabora utvrđen je i djelokrug rada odbora gdje se između ostalog kaže da odbor razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge upućene Saboru te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje zakona i prava građana u postupku pred tijelima tijelima državne uprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Ovaj dio posla odbor po mom mišljenju uredno obavlja. No istim člankom definirano je da odbor ukazuje Saboru na kršenje zakona i druge štetne pojave od šireg značaja i ono što je bitno predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje. Ovdje radi korektnosti prema novom predsjedniku odbora i kolegama u odboru napominjem da smo dosada u novom sazivu održali konstituirajuću sjednicu odbora te smo na njoj samo definirali opće smjernice budućeg rada. Tako da ova moja razmišljanja još nismo imali prilike raspraviti na odboru, što ćemo sigurno i učiniti, svakako prije Izvješća za 2015. godinu. Dakle, iz Izvješća za 2014. godinu te u usporedbi sa izvješćima iz 2012., 2013. godine vidljivo je da nije bilo nikakvih pomaka u transparentnosti rada prije svega iz područja pravosuđa i uprave u smislu komunikacije tijela državne uprave i jedinica lokalne samouprave sa sa odborom odnosno da je na djelu u velikom broju bila tzv. šutnja administracije prema odboru. A možemo si zamisliti kako je to tek izgledalo na direktne upite građana. Također, vidimo i značajan pad broja predstavki i pritužbi u 2014. godini, a prema podacima iz odbora koje smo dobili na konstituirajućoj sjednici isti trend se nastavlja i u 2015. godini kada je bilo 349 predstavki i pritužbi. Što možemo protumačiti kao sve veće gubljenje povjerenja građana u institucije države i u ovom segmentu. Ovdje predlažem da se u sklopu reformi koje će ova Vlada provesti upravo u ovim područjima, a i u drugim, uz ostale bitne promjene i puno ozbiljnije pristupi ovoj problematici odnosno da se kroz izmjenu izmjenu zakonske regulative iznađu mogućnosti poboljšanja i ovog segmenta djelovanja državne administracije na korist građana. Isto tako iz dostupnih podataka vidljivo je da je prošli saziv odbora od početnih 5 sjednica u 2012. godini u 2013. godini održao 4 sjednice, u 2014. 2 a u 2015. 1 sjednicu. Bez obzira što predstavke i pritužbe rješavaju stručne službe odbora, a samo se u karakterističnim slučajevima odnosno težim slučajevima obvezno sastaje odbor možemo zaključiti da je i sam odbor u prošlom sazivu svojim radom doprinio ovakvom, po mom mišljenju neadekvatnom, stanju. Te ću stoga na odboru predložiti da se obvezno jednom kvartalno sastane odbor i proanalizira stanje te po potrebi reagira bez obzira što je Poslovnikom Hrvatskog sabora predviđeno da se jednom godišnje podnosi Izvješće Hrvatskom saboru o svom radu. Što se tiče samog izvješća isto je izrađeno korektno i daje objektivnu odnosno dobru sliku da tako kažem o lošem stanju i o ovom segmentu funkcioniranja bivše bivše vlasti tijekom 2014. godine. I na kraju siguran sam da ćemo i u ovom segmentu djelovanja državne administracije napraviti značajne iskorake u ovom mandatu, a sve na dobrobit naših građana. Klub HDZ-a podržat će usvajanje ovog izvješća. Hvala lijepa. Zahvaljujem na izlaganju. Ovime smo zaključili raspravu. Glasovat ćemo o izvješću kad se steknu uvjeti. Time današnju sjednicu zaključujemo. Sutra započinjemo radom u 9,30 sati i točkom dnevnog reda Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu. Hvala lijepa i doviđenja do sutra!